на народния представител Андон Дончев на 10 юли 2020 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносител: Министерският съвет на 27 май 2020 г., приет на първо гласуване на 17 юни 2020 г. – точка първа за четвъртък, 16 юли 2020 г. юли 2020 г. 4. Първо гласуване на законопроекти за допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител: Министерският съвет на 26 юни 2020 г. и 3 юли 2020 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Вносител: Министерският съвет на 2 април 2020 г., приет на първо гласуване на 21 май 2020 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вносители: Ирена Димова и група народни представители на 10 юли 2020 г. – точка първа за петък, 17 юли 2020 г. 7. Парламентарен контрол.“ Моля, режим на гласуване по така предложената Програма за дневен ред за тази седмица.

Програмата ли имате? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам тази процедура, защото на 13 юли изтече срокът, в който изтеклите решения на ТЕЛК имат валидност. Това значи, че НОИ е имал правно основание да изплати инвалидните пенсии на имащите право да получават само за 13 дни. Искам да Ви кажа, че в повечето случаи е около стотина и голяма част от хората с увреждания, които получават такава пенсия, ще трябва да мизерстват цял месец, а дори и повече, защото след 15 юли не се знае дали тези ще бъдат 5000 души или много повече, които имат право на инвалидна пенсия.

Направихме това предложение и аз мисля, че имаше добра воля и от другите парламентарни групи, защото чух заявление, че има такова, този срок да бъде удължен. Днес обаче аз виждам дневния ред и няма направено такова предложение в тази посока. Нашето предложение не е резолирано също в Социалната комисия и няма да се гледа тази седмица, а е изключително важно този срок да бъде удължен, за да може хората все пак да получат дори и минималните си инвалидни пенсии. Аз не разбирам, първо, защо министърът на здравеопазването от 19 юни е заявил, че този срок ще бъде удължен. Колегите тук не направиха това предложение, а когато ние го направихме, госпожо Председател, аз не го виждам в дневния ред. Надявам се все пак това наше предложение по някакъв начин да влезе в дневния ред и тази седмица да бъде прието. Защото, уважаеми колеги, политика на инат Ако е трябвало да бъде вкарано в дневния ред, трябвало е да го вкарате по чл. 53, ал. 3. Аз съм разпределила този законопроект, така че трябва да бъде гледан в Комисия. Декларация ли? Господин Биков, заповядайте.

криминални банди, платени от Васил Божков, атакуваха Божков, атакуваха сградата на Народното събрание, заливаха със запалителни течности полицаи и мирно протестиращи граждани, хвърляха боя по сградата на Парламента, искаха да го щурмуват и да влязат вътре, счупиха стъкла, сбиха се помежду си. Всичко това е част от един сценарий, за който ние предупреждаваме от няколко дни, предупреждаваме най-вече Вас, защото Вие сте най-голямата опозиционна сила, чийто лидер декларира, че има два начина правителството да падне. Единият е бил с вот на недоверие – очевидно това няма да се случи, защото тук имаме мнозинство, а другият е бил през подобни погроми

Оставка!“) Уважаеми колеги, не сме на площада. Нека в парламента се държим така, както изисква позицията, на която сме.

Божков организирана престъпна група и ако имате нещо против това, елате и го кажете! Това е организирана престъпна група, която цели едно нещо – да си върне България, и това го казва Божков в Дубай. И ако Вие сте решили да съучаствате в това нещо, правите голяма политическа грешка, защото тук не става въпрос за битка между ГЕРБ и БСП, а става въпрос за битка между държавата и криминалната престъпност, и между човек, който е организирал Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) За това става въпрос. Вчера много добре се чу какво мисли той за онези хора, които протестират там, мирно протестиращите – той мисли за тях като за тълпа, включително и за Вашите активисти, които участват там. Те имат пълното право да участват във всякакви мирни протести, но никой няма право да залива български полицаи и български граждани със запалителна течност. Вчера нямаше жертви благодарение на изключително хладнокръвната работа на полицията и благодарение на Господ, а не защото протестът е бил мирен! Има опит за овладяване на този протест и Ви предупреждавам още веднъж: може да се окажете в сценарий, който не е сценарий на част от Вас, на друга част – не знам, но съм убеден, че в тази зала и в БСП има хора, които не си дават сметка в какво могат да бъдат вкарани! Отново повтарям – от Васил Божков. Предупреждавахме от няколко седмици – не превръщайте един криминален казус в политически, защото той не е такъв. Това е криминален казус! Ако искате да правите революция, революцията представлява това, което се случи вчера към 23,00 ч. Това е революцията, това е лицето на революцията! Онези бандити, които вчера за да правят провокации и за да влизат в парламента, нямат нищо общо с хората, които са отишли да изразят позицията си и да обявят, че не са доволни от едно или друго нещо! Не смесвайте тези хора на едно място!

който каза: „Ще Ви изметем!“, който каза, че съдбата на народа ще се кове на площада, който размахваше юмрук пред Президентството и който в продължение на четири години сее омраза, а от три дни го няма никъде!

Ако нямате възможност да лидирате тези протести и да ги лидирате ефективно така, че животът и здравето на българските граждани и българските полицаи да бъдат осигурени, по-добре не се хващайте с тази работа. Колеги, всички тук имаме своите различия и всеки български гражданин има право да изрази своето мнение. Аз ще се обърна и към онези хора, които са дошли с чисти намерения и със съзнанието, че искат да живеят в една по-добра и по-справедлива държава. Подобни актове и ексцесии няма да донесат нито справедливост, нито ще донесат по-добър живот, а от тях ще спечелят хора, които могат да ловят риба в мътна вода! В подобни процеси лидерството се поема от мътилката на обществото, от неговата тиня! Тези хора, които заливаха полицаи със запалителни течности, не се борят нито за демокрация, нито за свобода, нито за справедливост. Те се борят за едни пари, които им се пращат от Дубай! И това няма да донесе демокрация. Затова аз Ви призовавам да върнем политическия дебат там, където му е мястото – в Народното събрание. седем месеца ще има парламентарни избори. Там всеки български гражданин ще има възможност да Ви гласува доверие и този, който спечели най-много доверие, ще има възможност и да управлява. Това са правилата на демокрацията. Властта в една демократична държава не се взима и не се дава с кръв, тя се взима и се дава с избори. И това е гаранцията, че една страна ще върви напред и няма да се връща към годините на политическо насилие, каквито в България, в българската история, има десетилетия на на политическо насилие. Нищо не е спечелило българското общество от това. Затова аз още веднъж напълно добронамерено Ви призовавам: не участвайте в сценарии на организираната престъпност. Бъдете внимателни! Направете така, че Вашите хора по протестите да спазват закона, да се движат в рамките на закона. Пак ще повторя на всички онези, които протестират с чисто сърце: нека да си дават сметка, че ако държавата е слаба, мафията е силна.

Господин Свиленски, аз няма откъде да знам нищо подобно.

Българската социалистическа партия най-малко от всички партии в България, откакто има многопартийна система – от 30 години насам, може да бъде обвинена, че подкопава парламентаризма. Това е партията, която на няколко пъти отбранява парламента и физически, и със собствените си депутати. И това не може да го отрече никой, който има поне елементарна честност пред себе си и някаква що-годе памет. Българската социалистическа партия защитаваше парламентаризма в тежките дни на социално-икономическата криза през 1996 г. Защитаваше нееднократно парламентаризма, когато мнозина от Вас само преди шест-седем години правеха всичко възможно да разрушат конституционния ред. Днес бумерангът се завръща. Мнозина от нашите предшественици в тази зала – говоря от Българската социалистическа партия, наши колеги, другари, депутати, членове на партията, на ръководството тогава предупреждаваха всички български политически партии за това какво означава управление по този начин. Надявам се това да е Вашето чистилище. Вие се ръководехте от една-единствена мисъл: как да се доберете до властта извън Конституцията, извън законите, с нечестни средства в изборите. Вие се стремяхте да се доберете до властта и това го знае цяла България! Днес да подхождате към БСП по този начин би следвало да бъде най-малкото неуместно. БСП е партията, която никога, по никакъв повод не е давала основание да бъде

независимо от мястото, което заема в парламента, отстоява законността и реда в страната. Но Вие днес не може да си затворите очите пред причините за недоволството на българските граждани. И ако господин Биков задава въпроса: „Какво става днес в България?“, отговорът е изключително прост – трябва да си отговорите на въпроса кой струпа барута, господин Биков?! Не кой ще драсне клечката.

Какъв ще бъде поводът хората да излязат на улицата? Това наистина, както Вие споменахте, и Господ не може да го предвиди. Но това, което наистина извежда българските граждани на улицата, е дълбоката социална несигурност, липсата на посока и на програма във Вашето управление, неяснотата накъде върви България, загърбването на тежките социални различия и растящата пропаст между най-богатите и бедните в България и стелещата се в страната социална безперспективност особено за младите поколения. Нещо, което, когато влезе като закон в тази зала, Вие го отхвърляте – за насърчаване на раждаемостта, за защита на децата, за подпомагане на учениците, за безплатно висше образование. Всичко това Вие го обосновавате с необходимостта да бъдат въведени пазарните механизми в целия обществен живот. Дотук доведоха пазарните механизми! И това отвън е един бунт с много голям емоционален и морален заряд. Но в същото време е и ядрото на една социална революция, защото това не се случва само в България. Ако тук има мафия и господин Божков е в Дубай, какво има в другите европейски държави?! Тяхната мафия ли изкарва трудещия се народ и младежта на улицата?! Мафията ли го изкарва?! За всичко това има дълбоки социално-икономически процеси. Българската социалистическа партия има позиция и Ви съветвам да се запознаете,

Във всяка една такава социална ситуация има всякакви хора, всякакви интереси, но те не могат да бъдат клеймото върху справедливия социален, емоционален, морален бунт на българските граждани. Не можете да ги подведете под това. Затова какъв може да бъде съветът от нас към Вас днес, в общи линии от препатили към малко патили или към непатили: стъпете върху Конституцията, върху парламентарната република! Да проведем честни избори, когато това се наложи. Нека народът да си каже думата какво управление иска. Вие сте дясноцентристка и социално отговорна партия – поне така твърдите. Днес Европа, европейските общества, в резултат на кризата е заредена със социални противоречия. Те са дефекти на сегашната капиталистическа финансова система – дълбоки дефекти, които се изразяват в сривовете на финансовите борси, в сривовете в инвестиционния процес, в растящата безработица и растящата експлоатация на труда на хората. Това е истината за днешните социални движения. Тя е социалистическа. Извинявам се, ако не Ви звучи добре. Затова Българската социалистическа партия няма да посегне на собствената си държава и не ни обвинявайте в това! Българската социалистическа партия е партия на закона, партия на Конституцията, партия, която със своето мнозинство създаде Конституцията от 1991 г., многопартийната система и днешната република. Така че подобни обвинения към БСП са изключени! Намерете си друг адресат. И Вие знаете кой е, защото Ви е бил коалиционен партньор, участвали сте в правителства с него, а днес сте недоволни от неговите действия. Така че, съветвам Ви, ориентирайте се в политическата обстановка. Вие бяхте партньор на нападението и на атаките на Народното събрание през 2013 – 2014 г. със същите пазители и изпълнители. И днес, изненадани: „Къде е БСП?“ БСП е там, където е била винаги, защитавайки Конституцията, парламентаризма и свободната воля на българските граждани. Ако се придържаме към тези основни принципи на политическата демокрация, ще решаваме нашите политически сблъсъци тук, на терена на Конституцията и на терена на закона. Ние не сме партия, която ще насърчава и ще подпомага разрушаването на държавността! Ние сме партия, която отстоява държавността, но тази държавност се състои не от Министерския съвет, не от мнозинството в парламента, тя се състои от пълния баланс и разделение на властите в Конституцията! Нещо, което, струва ми се, Вие все още не разбирате. Така че да отстояваме съвместно демокрацията, да пазим българската държава, а Вие, които управлявате, които разрушихте политическите институции, които действахте, за да въвеждате един авторитарен режим в България, днес трябва да направите така, че да не загубим постигнатото, да не предизвикваме българското общество и българските граждани към действия, които са резултат от техния справедлив гняв, да подкрепим това развитие на България, което ще разреши тежките социални въпроси, пред които Вие си затваряте очите…

не само в София, а в цялата страна, но и зачестилите случаи на насилие върху протестиращи, мисля, че вътрешният министър дължи отговор за това как действа полицията, за това какво се случи с тези български граждани, които

Лично от Вашата уста съм чувал как обвинявате Президента на Републиката в това, че не е обединител. Уважаема госпожо Председател, към Вас: Вие, която сте акумулирала в себе си общество, на гласоподавателите, които са гласували, и Вие сте оглавили тази престижна институция, най-високия пост в държавата по Конституция, Вие не сте никакъв обединител на нацията и не отговаряте на поста, който заемате! Защото, вече няколко пъти ми прави впечатление това, че не създавате толеранс между хората, които се качват на трибуната, и не осигурявате един диалог, една дискусия, която трябва да подхожда на Народното събрание – е едно на ръка,

Вие нямате право да седите, да говорите и да лидирате протести! Нямате такова право! (Реплики от ГЕРБ.) Нямате! Вие сте председател на Народното събрание! И, госпожо Караянчева, Вас трябва да Ви е срам – не само Вас, всички Вас от дясната страна, защото изискайте като пръв човек в държавата, първо, какъв и къде е банковият ордер на парите от чекмеджето?! Ако не дойде министърът на вътрешните работи заради това, че се пребиват български граждани, изискайте да дойде премиерът, който отговаря за сигурността и реда в държавата,

Две минути изтекоха. Бях достатъчно толерантна към изказването на господин Жаблянов. Уважаеми господин Ченчев, освен че съм председател на Народното събрание, съм народен представител от Девети изборен район и съм гражданин на България. Има демокрация и аз имам възможност да ходя където си искам, а тук се държа, мисля, подобаващо и давам възможност на всеки един народен представител да изрази своята позиция. Продължаваме с постъпили законопроекти и проекторешения от 8 до 14 юли 2020

уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Неслучайно се обърнах първо към нашите съграждани – този път тази декларация и това изявление ще го отправя най-вече към тях, защото виждаме, че не си вземате поуки 30 години от събития, които се случват и се повтарят, и се преповтарят – едно и също. Предишните си мислят, че нямат никаква вина, сегашните си мислят, че са ненаказуеми. Много сладко говори колегата Жаблянов – голяма част от българите сме нямали възможност под „златен похлупак“ да се учим толкова сладко да говорим, обаче за съжаление

Засега няма да го изкарам. Ще помоля господин Ченчев да заеме мястото си. Моля, не смущавайте оратора, господин Ченчев! Седнете си на мястото. Благодаря Ви.

…че необратимо те сега да работят в интерес на гражданите! Когато не направихте пенсиите 500 лв. и никой нямаше да си позволи след това да ги намали до сегашното ниво на 200 лв.! Затова Вие точно толкова виновни, колкото и всички други, които са управлявали през тези години, за нищетата, за липсата на справедливост! И когато ние поведохме борбата за справедливост, защото казвате: „Ние ще подкрепяме“, кого да подкрепяме? Когато ние поведохме борбата за справедливост, борбата с картелите, които Вие ги създадохте и продължавате да ги пазите, защото никой не обелва дума! И президентът Радев четири години не обели дума за това справедливи ли са цените на горивата, ограбвани ли са хората в България! Георги Свиленски.) Това ли е Вашата борба за правда? Уважаеми колеги, извън това, че сте виновни за струпването на барута, искам да Ви кажа и следното, което аз нееднократно съм го казвал. Малко по-смирени, защото едните управляват с 13 до 15% от гласовете на българските граждани, а другите – най-голямата опозиция има 8 – 9% от гласовете на българските граждани, а може би и по-малко!

Това е големият проблем в България – че българският народ, тези, които са на площада сега, не са представени в българския парламент! Защото те протестират срещу всички! Затова се обърнах към българския народ: да не се поддава повече на провокации; изборите ще бъдат само след няколко месеца – да мислят добре с главите си, да не вярват на новите лъжи, да не вярват, че старите продажници и крадци са станали нови и ще им оправят живота! Да избират само сред хора, които никога не са управлявали; да избират сред хора, които, преди да обещаят нещо, са показали с действията си, че могат да решават проблеми! За да не стане така, че след следващите избори отново да започват недоволства, отново да започват освирквания, отново да започват скандали и отново да правят Фейсбук групи. Затова: „Елате в нашия град да ни решите проблемите, господин Марешки, елате в другия град да ни решите проблемите!“ Не с Фейсбук групи (смях от „БСП за България“) – с масово гласуване на следващите избори срещу тези, които са Ви ограбвали! В заключение – само във връзка със събитията, които се развиха с господин Божков и парламентарната група на БСП. Ние сме силно притеснени и ще помолим ръководството на Народното събрание да осигури повече места за независими депутати отзад,

но да бъдете внимателни за съветите, защото те касаят не толкова парламентарната група на „БСП за България“ и колко места трябва да има отзад, а касаят правителството на България, нейния премиер и министъра на финансите

Заповядайте, господин Попов. После – господин Кутев, после – господин Паунов. Какво, по начина на водене ли?

Вие в качеството си на председател на Народното събрание би следвало да сте пример за подражание на останалите български граждани от морално естество, за спазване на законите на страната и разбира се, за спазване на дадени от Вас или от Вашата парламентарна група обещания. Аз си спомням как тук, от тази трибуна, мисля, че лично Вие и голяма част от парламентарната група на ГЕРБ, когато, както каза колегата Валери Жаблянов, успяхте да се „докопате“ до властта за пореден път, обещахте – казахте, че парламентът никога повече няма да бъде ограждан, никога повече пред парламента няма да има полицаи, които да го пазят! Отвън, уважаема госпожо Караянчева, е Форт Нокс – стотици полицаи, жандармерия, коли, техника, които пазят парламента от справедливото негодувание на обществото, на българските граждани! Спазете си обещанието и освободете България от Вашите некадърни опити за властване! Благодаря Ви. (Реплики от народните

Уважаема госпожо Председател, във връзка с почти нечленоразделния политически театър, който гледахме за пореден път преди малко, и с това, че някой се опитваше да ми чете морал, аз имам към Вас настояване да проверите

Лампичките не са на Народното събрание. Господин Марешки е заместник-председател на Народното събрание. (Силен шум в залата.) Господин Паунов, какво искате? – По начина на водене. Заповядайте – по начина на водене.

каква забележка имате към мен? По начина на водене беше процедурата и аз стриктно я спазвам.

акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД. (Шум и реплики.) Моля за ред в залата, колеги! Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители – Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, и на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е на Комисията по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносители – Петър Петров и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, и на Комисията по земеделието и храните. Законопроект за изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Законопроект за допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс.

Вносител – Ирена Димова и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители – Евгени Будинов и група народни представители. Водеща е Комисията по културата и медиите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Вносители – Светлана Найденова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Съобщения: На 10 юли 2020 г., в изпълнение на Решение на Народното събрание от 26 юни 2020 г., прието във връзка с разискванията по питане от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски, № 054-05-26 от 3 юни 2020 г., е постъпила от министъра на финансите Владислав Горанов детайлна информация за броя на организаторите на хазартни игри, както и за бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор за последните пет години. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.“ от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на: - самолет

Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката, и Министерството на външните работи.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура за удължаване на срока за предложения между първо и второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, приет на 9 юли 2020 г., със седем дни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени по съображения от личен характер с решение на Народното събрание съгласно чл. 72, ал. 2 от Конституцията на Република. Андон Дончев – народен представител от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.“

който беше тих, който много често искаше да се изкаже, но не го правеше, който имаше автентично собствено становище и позиция. Гласувах против, защото парламентът става по-малко парламент и парламентаризмът губи, когато такива хора като него си отиват оттук. Той го направи неочаквано – без да коментира, без да се съпротивлява. Той го направи като един човек с много високо чувство за дълг, отговорност и лоялност. Не знам какви са вътрешните подбуди, причини, съображения, конфликти във ВОЛЯ – те са тяхна работа, но аз се обръщам към всички колеги с това, което съм разбрал от много години като народен представител: за да се бориш, за да допринасяш за обществото, за да се чуе гласът ти и верните ти позиции тогава, когато си тук, трябва да го правиш и никога да не дезертираш, да излизаш от битката, защото така лично ти е удобно и защото си се отчаял дотолкова, че не виждаш изход от така създалата се ситуация. Затова гласувах против и оттук нататък ще държа и ще бъда на страната на всеки честен човек – без значение кой от коя бъде себе си, да бъде онова, за което е избран и за което отговаря пред хората, които са го избрали. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред:

да ни запознаете с Доклада.

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 002 01 внесен от Министерския съвет на 9 януари 2020 г. Приет на първо гласуване на 6 март 2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Този закон урежда обществените отношения, свързани с лекарствените продукти за хуманна употреба и правото на гражданите за достъп до качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти. Чрез него се определят условията и реда за: 1. разрешаване употребата или регистрацията на промишлено произведени или произведени по метод, включващ промишлен процес, лекарствени продукти, предназначени за хуманната медицина; 2. разрешаване производството, вътрешнообщностното придобиване, вътрешнообщностната доставка, внос и износ на лекарствени продукти; 3. производството, вътрешнообщностното придобиване, вътрешнообщностната доставка, внос, износ и търговия на едро с активни вещества; 4. класификацията за начина на предписване и отпускане на лекарствените продукти; 5. ценообразуване на лекарствени продукти; 6. търговията на едро и на дребно с лекарствени продукти; 7. паралелен внос и паралелен износ на лекарствени продукти; 8. системата за проследяване безопасността на пуснатите на пазара лекарствени продукти; 9. разрешаване и провеждане на клинични изпитвания, и проследяване ефекта от терапията; 10. контрола, рекламата и санкциите – (2) С този закон се уреждат и обществените отношения относно медицинските изделия, изключени от обхвата на чл. 5 от Закона за медицинските изделия. (3) С този закон се уреждат и обществените отношения относно имунологичните, хомеопатичните лекарствени продукти, лекарствените продукти на базата на човешка кръв и плазма, както и радиофармацевтиците. (4) С този закон се урежда

включените в медицинската помощ, договорена с НРД по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. (5) С този закон се урежда редът, изготвянето и контролът на Социалния лекарствен списък на лекарствените продукти и медицинските изделия за хуманна употреба по алинея 2, заплащани частично или изцяло с частни финансови ресурси, съгласно този закон.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Като вносители на предложение към ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина сме се съобразили с Директива 2001/83 на Европейския парламент и на Съвета, която кодифицира правните норми, отнасящи се до лекарствените продукти за хуманна употреба. Второ, от правно-техническа гледна точка сме се съобразили с Общо практическо ръководство на Съвета от 2015 г., предназначено за тези, които участват в изготвянето на законодателни текстове. Трето, съобразили сме се със Закона за нормативните актове. В § 1, чл. 1 сме посочили предмета на Закона – уреждане обществените отношения, свързани с лекарствените продукти за хуманна употреба, и сме прецизирали приложното поле – за какво се отнася и какво обхваща? Сега действащият действащият текст в чл. 1 направо започва с думите: „Този Закон урежда условията и реда за…“ Считаме, че в тази си част от сега действащия текст на Закона чл. 1 е непълен и затова правим корекция, като към приложното поле предлагаме да се добавят още: проследяване ефекта от терапията – контрол, а не само контрол на производството и вноса, санкциите – паралелен износ, а не само паралелен внос на лекарствени продукти за хуманна употреба. Въвеждаме термините „вътрешнообщностно придобиване“ и „вътрешнообщностна доставка“, износ на активни вещества, а не само производство, вноса и търговията на едро с активни вещества. Предлагам в нашия текст да се добави от действащия текст на чл. 1, т. посредничество в областта на лекарствените продукти, с което получаваме една пълна и точна картина на приложното поле на Закона. И четвърто, в ал. 2 на предложението се уреждат и обществените отношения относно медицинските изделия, изключени от обхвата на чл. 5 от Закона за медицинските изделия. Въвеждаме и социален лекарствен списък на лекарствени продукти – медицинските изделия по чл. 5 от Закона за медицинските изделия, като заплащането им е с изцяло частни финансови ресурси. Тук е мястото да спомена, че сме обърнали внимание и върху Позитивния лекарствен списък, който фигурира едновременно в два закона – Закона за здравното осигуряване и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като сме посочили реда, изготвянето и контрола върху

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „Създават се § 1а – 1д: „§ 1а. Чл. 2 се изменя така: „Чл. 2. Този закон има за цел да създаде условия, които осигуряват разрешението за употреба, производството, пускането на пазара и търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба, които отговарят на изискванията за качество, безопасност и ефективност.“

§ 1г. Навсякъде в текста на закона думата „наредба“ се заменя с „правилник за прилагане на този закон, издаден от министъра на здравеопазването“. § 1д. Чл. 15. се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми колеги народни представители! Предлагам създаването на два нови параграфа § 1а до § 1д, като с това разширяваме обхвата на Закона, в който се цели създаване на условия – забележете, създаване на условия не само за пускане на пазара на лекарствени продукти, но и такива условия, които да осигурят разрешението, употребата, производството и търговията на лекарствените продукти. Предлагаме т. 6 в чл. 8 от сега действащия текст да се отмени, като считаме, че за лекарствените продукти предназначени за износ също трябва да се изисква разрешение за употреба по реда на този закон. Считаме, че наредбите в този закон са твърде много и те могат да влязат в правилник за прилагането му и навсякъде думата „наредба“ да се замени с Правилник за прилагане на този закон, издаден от министъра на здравеопазването. И може би едно много сериозно предложение – предлагаме отмяна на чл. 15 от сега действащия текст с цел намаляване на административната тежест и Фармакопейният комитет, който е консултативен орган към министъра на здравеопазването, да премине към

ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми колеги, уважавам усилията на доктор Найденова да пренапише Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, но искам да Ви уверя, че няма никаква причина за това. Цялото законодателство в сферата на лекарствената политика е синхронизирано с наредбите и регламентите на Европейския съюз и затова той функционира от 2007 г. и се актуализира при необходимост да се направят нови промени, свързани с актуализация на европейското законодателство. Гарантирам, че тази уредба е абсолютно коректна и изпълнява всички изисквания на европейската законодателна уредба. Няма никаква полза от това, което се предлага в момента от колегата Найденова. И във всички случаи ще създаде огромно объркване с всички авангардни предложения, които се правят. Затова Ви моля наистина да не подкрепяте тези предложения. Полза от тях няма – нито за достъпа на пациентите до качествени и безопасни лекарствени продукти, нито за функционирането на тази сложна система, която, още веднъж повтарям, е изцяло синхронизирана с европейската законодателна уредба.

В ал. 5: а) в т. 4 след думата „внос“ се добавя „и паралелен износ“. б) т. 5а се изменя така: „5а. издава, отказва или прекратява разрешение за производство, внос и търговията на едро с активни вещества;“. 2. В ал. 6 думите „дейността си“ се заменят с „дейностите“. 3. Създава се ал. 9: „(9) Към Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) се създава Фармакопеен комитет по въпросите на действащата фармакопея.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3.

агенция по лекарствата да вписва само производителите, вносителите и търговците на едро с активни вещества, а трябва да издава, отказва или прекратява съответните разрешителни за тях чрез изменение на т. 5а в същата ал. 5 на чл. 17 от

по лекарствата освен да води регистър на търговците на едро, да води регистър и на техните складове, тъй като по-нататък в нашите предложения ние плануваме и предлагаме да има и съответната надбавка, ако продажбата се извършва от склад на едро. ПРЕДСЕДАТЕЛ Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Гласували

В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 3 накрая се добавя „и разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по „и разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.“ 2. Създава се нова ал. ал. 3: „(3) Изпълнителната агенция по лекарствата генерира уникален национален номер за идентификация на всеки лекарствен продукт и го вписва в регистъра по ал. 1, т. 3.“ 3. Създават се ал. 4, 5 и 6: „(4) Националният номер за идентификация по ал. 3 е националният номер, по смисъла на чл. 4, буква б), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО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 от 9 февруари 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/161“, за лекарствените продукти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161. (5) Националният номер за идентификация на лекарствения продукт по ал. 3: 1. осигурява еднозначно идентифициране на всеки лекарствен продукт и оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването; 2. се използва от всички лица, във всички регистри и други бази данни, както и в медицинската документация, свързана с лекарствените продукти. (6) Регистрите по ал. 1 поддържат оперативна съвместимост и автоматизиран интерфейс, предоставящ информацията в машинно четим формат, чрез информацията в машинно четим формат, чрез които може да бъдат използвани от други информационни системи.“ 4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6. По § 6 има предложение на народния представител Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. Създава се чл. 68а: „Чл. 68а. Притежателят на разрешение за употреба

Уважаеми колеги, с нашето предложение искаме да Ви обърнем внимание специално на т. 2, тъй като там отпада мистериозно

за условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствените продукти, извършване на изпитванията и заплащането им, която и сега е актуална, където изрично пише: „друга официална лаборатория за контрол на лекарствени продукти на държава в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство“. Днес обаче предложението на Министерския съвет е да това да става в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство в такива лаборатории, като по изключение това може да стане само, когато липсват условия.

Други изказвания, колеги? Не виждам. Ще подложа на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за създаване на нов § 5 с текст съгласно Доклада на Комисията;

и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

предназначен за имунизация, преди пускането на всяка партида от продукта на пазара е длъжен да представи в ИАЛ: 1. заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ; 2. мостри от крайния продукт и/или мостри от продукта в насипно състояние/неразлят продукт, и/или мостри от междинни и изходни продукти в количества, посочени в Ръководството за освобождаване на партида лекарствен продукт от официален контролен орган, издадено от Европейския директорат по качеството на лекарствените продукти и здравеопазване; 3. протоколи за производството и качествения контрол на партидата, издадени от производителя, които са съобразени като минимум с данните, посочени в образеца от административната процедура на Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване за освобождаване на партида от официален контролен орган.“ 2. В ал. 3 след думите „акредитирана

Сертификат за освобождаване на партида се издава от изпълнителния директор на ИАЛ или от оправомощено от него длъжностно лице и преди пускането на партидата от лекарствения продукт на пазара в други държави – по искане на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт. Към заявлението се представят мостри по ал. 1, т. 2 и протоколи за производството и качествения контрол на партидата, издадени от производителя, които са съобразени като минимум с данните, посочени в Ръководството на Световната здравна организация за освобождаване на партиди от национален регулаторен орган.“ „5. Алинея 6 се изменя така: „(6) Когато оценката и изпитването по ал. 3 за съответната партида лекарствени продукти са извършени от официална лаборатория за контрол на лекарствени продукти в друга държава членка, преди пускането на партидата на пазара в страната, притежателят на разрешението за употреба представя в ИАЛ сертификата за освобождаване на партидата лекарствени продукти, издаден от регулаторния орган на държавата членка, както и информационен формуляр за продажба по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ.“

Аз разбирам недоволството на колегата Иванов, но ще го помоля малко по наблизо да застане, защото е твърде назад, сменил е мястото си и не се чува добре. Второ, той е един от добрите специалисти по Закона за лекарствените продукти и неговата помощ ще бъде много ценна днес, за да могат народните представители да вземат правилно решение, а не да се изказва от място. И така – да продължа. Има опасност,

тогава да се пуснат лекарствени продукти, които не съответстват на спецификациите. Това са лекарствени продукти, колеги, а не е нещо по-друго, което е по-безопасно, така че тревогата ни, за която искам да кажа следното, е, че ако досега, по сега действащия текст това трябваше да стане в други европейски държави, когато са налице обективни причини – това да не може да стане в лабораториите на ИАЛ, то сега вече това отпада. И ние постепенно слизаме от едно европейско ниво, само вътрешно, национално ние да си определяме какви лаборатории могат да извършват това. Моля Ви, доктор Дариткова, не Ви прилича на председател на Здравната комисия да се обаждате непрекъснато от място! (Шум и

Притежателят на разрешение за употреба на лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма, преди пускането на всяка партида от продукта на пазара е длъжен да представи в ИАЛ: 1. заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ; 2. мостри от крайния продукт и/или мостри от продукта в насипно състояние/неразлят от продукта в насипно състояние/неразлят продукт, и/или мостри от междинни и изходни продукти в количества, посочени в Ръководството за освобождаване на партида лекарствен продукт от официален контролен орган, издадено от Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване; 3. протоколи за производството и качествения контрол на партидата, издадени от производителя, които са съобразени като минимум с данните, посочени в образеца от административната процедура на Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване за освобождаване на партида от официален контролен орган.“ 2. В ал. 2 след думите „акредитирана лаборатория“ се добавя „или друга официална лаборатория за контрол“.

Когато оценката и изпитването по ал. 2 за съответната партида лекарствени продукти са извършени от официална лаборатория за контрол на лекарствени продукти в друга държава членка преди пускането на партидата на пазара в страната, притежателят на разрешението за употреба представя в ИАЛ сертификата за освобождаване на партидата лекарствени продукти,

Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9: „§ 9. § 10: „§ 10. Създават се чл. 70а и 70б: „Чл. 70а. Изпълнителната агенция по лекарствата може да извърши допълнителни изпитвания на мостри от лекарствен продукт по чл. 69 и 70 в следните случаи: 1. значителна промяна в процеса на производство, класифицирана по ред, определен в наредбата по чл. 42; 2. промяна на мястото на производство; 3. нежелано събитие по § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби; 4. значителни отклонения в производствения процес; промени в процедурите за изпитване на производителя; 6. неочаквана променливост в резултатите от изпитванията по контрола на качеството, извършени от производителя или от официалния контролен орган; 7. критичен доклад от извършена инспекция на производителя. Чл. 70б. За издаване на сертификат за освобождаване на партида притежателят на разрешение за употреба представя в ИАЛ документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 2. (2) Разходите за извършване на изпитванията по чл. 69 и 70, както и разходите за допълнителни изпитвания по чл. 70а са за сметка на заявителя. (3) Сертификатът за освобождаване на партида се издава на български език на името на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт, а по негово искане – и на английски език. език. (4) Когато в случаите по чл. 69 и 70 партидата на лекарствен продукт не е в съответствие с одобрените спецификации, изпълнителният директор на ИАЛ или оправомощено от него длъжностно лице прави мотивиран отказ за издаване на сертификат за освобождаване на партидата. (5) Изпълнителната агенция по лекарствата изпраща данни за отказа по ал. 4 в системата на официалните контролни лекарствени лаборатории на държавите членки и на Конфедерация Швейцария. (6) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“ По § 10 предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11: „§ 11. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2: а) в т. 1 думите „свидетелство за съдимост или аналогичен документ на лицето, ако не е български гражданин“ ако не е български гражданин“ се заличават; б) точка 8 се отменя. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицето по чл. 148, т. 2 и на лицата по чл. 149, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ, издаден от компетентен орган на съответната държава.“ 3. Създава се ал. 5: „(5) Изпълнителната агенция по лекарствата служебно установява обстоятелствата относно наличието на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на помещенията за производство, контрол и съхранение, издадени по реда на Закона за устройство на територията, или на друг валиден документ или на друг валиден документ по смисъла на Закона за устройство на територията.“ По § 11 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12: „§ 12.

и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.“ По § 12 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12,

3. документи, удостоверяващи допълнителна квалификация; 4. документ за трудов стаж. (2) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицето по чл. и на лицата по чл. 149, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ, издаден от компетентен орган на съответната държава. (3) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 4 заявителят представя следната документация, свързана със съответната промяна: 1. схема за изграждане или преустройство на помещенията за производство, контрол и съхранение; 2. оценка на въздействието върху околната среда при производството на лекарствени продукти предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи; 3. основен план за валидиране, включващ помещенията, заявени за промяна; 4. копие от договора за възлагане, когато някои от дейностите по производство, контрол и съхранение на лекарствените продукти се извършват в друг обект на територията на Република България или извън нея. (4) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 4 ИАЛ служебно установява обстоятелствата относно наличието на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на помещенията за производство, контрол и съхранение, издадени по реда на Закона за устройство на територията, или на друг валиден документ по смисъла на Закона за устройство на територията. (5) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 5 заявителят представя следната документация: 1. списък на стандартните оперативни процедури за производство, контрол и почистване; 2. основен план за валидиране, включващ процесите, заявени в промяната и подлежащи на валидиране. (6) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 6 заявителят представя следната документация: 1. списък с международните непатентни наименования и търговските наименования на лекарствените продукти, лекарствената им форма, съдържание на активното вещество в дозова единица и количество в крайната опаковка; 2. списък на процедурите за производство, контрол и съхранение на лекарствените продукти. (7) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 7 ИАЛ установява служебно обстоятелствата по заявените промени

чл. 157, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „чл. 150 и 151“ се заменят с „чл.155“. По § 14 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносители и предлага следната редакция на § 14, който става § 15: „§ 15. В чл. 160 се създава ал. 11: „(11) Притежателят на разрешение за производство поставя върху вторичната опаковка, а ако няма такава – върху първичната опаковка на лекарствените продукти, определени в Делегиран регламент (ЕС)

Уважаеми колеги народни представители! С това предложение ние правим опит и Ви предлагаме да синхронизираме Закона за данък добавена стойност със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,

разграничение от вноса и износа – нещо, което само една-единствена точка в сега действащия текст упоменава – за вътрешнообщностна доставка от износа и вноса. Износът и вносът

съществуват регулаторни правила за разлика от внос и износ, касаещи лекарствени продукти от и за трети държави, където трябва предимно нашите износители да се съобразят с правилата на съответните трети държави.

сегашният текст става т. 2 на § 15, като в него, в новото съдържание на т. 2 на края се поставя запетая и се добавя „които са вътрешнообщностна придобивка“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.

да оттегли предложенията си, които са идентични по следващите, и по тези параграфи, защото те касаят терминология, която вече беше отхвърлена от Народното събрание и по съдържание, и по смисъл. Няма нужда да се различава „внос и износ за трети страни“, „вътрешнообщностна доставка“ или „придобиване“, защото тези термини са изключително ясно разписани в Закона. Текстовете, които Вие тук визирате, касаят съвсем други механизми на движение на лекарствените продукти. Така или иначе, ще облекчите народните представители с поредица от ненужни гласувания, защото Вие вече видяхте с досегашните волята на залата. ПРЕДСЕДАТЕЛ

§ 16 има предложение от народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „В § 16 в създавания чл. 164а след думите „разрешение за“ се добавя „вътрешнообщностно придобиване и/или“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17: „§ 17. Създава се чл. 164а: „Чл. 164а. Притежателят на разрешение за внос осигурява поставянето върху вторичната опаковка, а ако няма такава – върху първичната опаковка на лекарствените продукти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, показателите за безопасност по чл. 168, ал. 8 и осигурява въвеждането на индивидуалния идентификационен белег на всяка опаковка в системата от регистри в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.“

лицето по чл. 161, ал. 2, т. 1; 2. списъка с международните непатентни наименования и търговските наименования на лекарствените продукти, лекарствената им форма, съдържание на активното вещество в дозова единица и количество в крайната опаковка; 3. адреса на лабораторията по чл. 161, ал. 2, т. 2; 4. търговската регистрация. Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите, свързани с промяната, определени в чл. 165а, и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.“ По § 17 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18. „§ 18.

документ за трудов стаж. (2) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицето по чл. 161, ал. 2, т. 1, когато е български гражданин. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ, издаден от компетентен орган на съответната държава. При промяна по чл. 165, ал. 1, т. 2 заявителят представя следната документация: 1. списък с международните непатентни наименования и търговските наименования на лекарствените продукти, лекарствената им форма, съдържание на активното вещество в дозова единица и количество в крайната опаковка; 2. списък на процедурите за производство, контрол и съхранение на лекарствените продукти. (4) При промяна по чл. 165, ал. 1, т. 3 заявителят представя данните по чл. 162, ал. 2, т. 5 и копие от договора в случаите по чл. 162, ал. 2,

внос и търговия на едро с активни вещества“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Лице, получило разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, не може да бъде притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадени по реда на този закон.“

за магистър-фармацевта по чл. 197, т. 2, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето. (7) Управителният съвет предоставя документите по ал. 6 в срок 5 работни дни от постъпване на искането.“ По § 21 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22: „§ 22. В чл. 207, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 4а се изменя така: „4а. проверява дали получените лекарствени продукти от лицата по т. 4 не са фалшифицирани, като проверява автентичността на лекарствените продукти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, чрез показателите за безопасност по чл. 168, ал. 8 в случаите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161;“ 2. Създава се т. 4б: проверява показателите за безопасност и дезактивира индивидуалния идентификационен белег на лекарствен продукт, преди да достави този лекарствен продукт в случаите, определени в наредбата по чл. 198;“ т. 8 накрая се добавя „включително и фактурите за покупко-продажба, в които се посочват международното непатентно наименование, търговското наименование на лекарствения продукт, лекарствената форма, количество на активното вещество и опаковка“.“ Процедура? Добре, имате думата за процедура, господин Михайлов.

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители!

не може да бъде притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека“, но да се добави: „това да не може да става и в дрогерия“. Така се затваря една от възможностите търговците на едро да продават лекарствени продукти без лекарско предписание

„Лице, включително и свързаните с него лица по смисъла на Търговския закон, получило разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти не може да бъде притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на този закон.“ Ще се аргументирам, господин Председател. При четенето на Закона в Комисията участваше активно Българският фармацевтичен съюз. Той беше внесъл предложения, които на практика представляваха един нов Закон за лекарствените средства, успоредно с вносителя. Неговият председател – аз напълно го подкрепям, сподели, че смисълът на този закон, когато се приема в почитаемата зала, е да промени и да оптимизира лекарствената политика в Оптимизирането на тази политика е свързано и със създаването на невъзможност за монополни състояния във фармацевтичния пазар. След малко ще имаме сериозна възможност – при обсъждането на други параграфи в Закона, и по смисъла на това

Това, което правим в момента, не означава нищо в цялата лекарствена политика, тъй като отпада това, което предлагам сега като редакционно предложение: „лица, свързани с лицето по смисъла на Търговския закон“. Ако това редакционно предложение няма да намери гражданственост, тоест законова увереност чрез гласуване от уважаемите колеги, на практика ние затваряме една врата в полето, която може да бъде лесно обиколена от всеки,

Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Гласували

Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

По § 23 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 25: „§ 25. В чл. 217 се създава т. 6: „6. осигурява замяната на показателите за безопасност върху вторичната опаковка, а ако няма такава – върху първичната опаковка на лекарствените продукти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, с равностойни на тях по смисъла на чл. 168б, ал. 3 и осигурява въвеждането на идентификационния белег на всяка опаковка в системата от регистри в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ал. 3 се изменя така: „(3) По смисъла на тази глава терминът „износ“ се използва и за вътрешнообщностни доставки в рамките на Европейския съюз“. Комисията не подкрепя предложението.

Извън случаите по ал. 7, право на достъп до данните в специализираната електронна система по ал. 1 имат Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и съветът по чл. 258, ал. 1.“ 4. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.“ По § 25 има предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители – § 25 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 27: „§ 27.

предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 28: „§ 28. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „и санитарно-хигиенни средства“ се заменят с „продукти, санитарно-хигиенни материали и биоциди от главна група 1 „Дезинфектанти“, продуктови типове 1 и 2, и от главна група 3 „Контрол на вредители“, продуктови типове 18 и 19 съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година

2. Създава се нова ал. 3: „(3) Притежателят на разрешение за търговия на дребно проверява автентичността на лекарствените продукти чрез показателите за безопасност по чл. 168, ал. 8 и дезактивира уникалния идентификационен белег в системата от регистри.“

Ние като вносители считаме, че две национални карти са твърде много за малка България – от една страна, имаме Национална здравна карта, от друга страна, имаме Национална аптечна карта, която се предлага. Националната аптечна карта спокойно може да влезе в Националната здравна карта и картата да бъде единна,

начин: „(3) Помощник-фармацевтът може да извършва всички дейности по чл. 219, ал. 1 под контрола на магистър-фармацевт с изключение на контрол на дейностите в аптеката, свързани с лекарствените продукти.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители – създава се § 26а: „§ 26а. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения 1. Създава се нова ал. 6: „(6) Лечебните заведения за болнична помощ могат да разкриват аптеки за продажба на лекарствени продукти и медицински изделия на граждани съгласно изискванията на този закон при следните условия: 1. да бъдат търговски дружества с над 50 на сто на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние; 2. аптеката да бъде собственост на лечебното заведение и оборотите от продажбите да бъдат включени в оборотите на лечебното заведение; 3. да осигуряват непрекъснат достъп 24 часа в денонощието и 365 дни в годината.“

Да, уважаеми колеги, Комисията не подкрепи това предложение, но и няма друго предложение как да решим 24-часовия достъп на населението до лекарствени продукти. За съжаление, това е факт. Въпреки моето уважение към специалистите в Комисията по здравеопазване, единствено ние, макар и специалисти в друга област, правим това предложение, като виждаме, че болниците – общинските и областните, и тези с над 50% държавно или общинско участие в капитала, могат да правят това. Безспорно ние го обвързваме с 24-часово, денонощно осигуряване и предлагане на лекарствени продукти, което значи, че пациентите ще могат да си намерят и животоспасяващи лекарства – нещо, което и едните, и другите в своите програми го заявяват.

представители: за няма, против 69, въздържали се 6. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Гласували